Head kolleegid, palun tähelepanu! Alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille Riigikogu esimees kutsus kokku vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 68 ja Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse poolt taotletud ajal ja päevakorraga. Istungjärgu päevakorras on meil täna peaministri poliitiline avaldus. Aga enne seda, kui me selle päevakorrapunkti juurde läheme, on nagu ikka istungi alguses võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun!

Austatud juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esimeseks, kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Teiseks, täitemenetluse seadustiku muutmise ning täiendamise seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Ja kolmandaks, Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister. Aitäh!

nüüd selleks, et me saaksime erakorralise istungjärgu rakendada, on meil vaja läbi viia kohaloleku kontroll. Kohal peab olema vähemalt 51 Riigikogu liiget. Kohaloleku kontroll, palun!

75 Riigikogu liiget, seega saame kenasti oma tööd teha. Meil on vaja kinnitada ka erakorralise istungjärgu töö ajagraafik. Meie kodu- ja töökorra § 52 kohaselt on see meie õigus ja tuleb kehtestada poolthäälteenamusega. Ettepanek on töötada kuni päevakorrapunkti ammendumiseni ilma vaheajata. Kes on selle poolt, palun võtta seisukoht

ega erapooletuid ei ole, on meie töö ajagraafik kehtestatud.Enne kui ma annan peaministrile sõna, head kolleegid, mul on teile ka üks väike teadaanne. Nimelt, seadus näeb ette seda, et kui Riigikogu aseesimees oma ametist loobub, siis ta peab seda Riigikogu suurele saalile teada andma. Mul on olnud teiega väga meeldiv ja konstruktiivne koostöö. Tänan teid kõiki selle eest. Käesolevaga annan teada, et astun tänasest oma ametist tagasi. Soovin teile kõigile jõudu-jaksu siin majas toimetamiseks ja selleks, et te leiaksite väärikad aseesimehed selle Riigikogu

Aitäh! Kuna kokkuleppe järgi meil küsimusi selle punkti juures ei olnud, siis puhtformaalselt on fraktsioonidel võimalik sõna võtta läbirääkimiste käigus. Kas mõni fraktsioon soovib seda? Ei soovi. Siis olen ma ka läbirääkimised sulgenud. Head kolleegid, sellega on meie see istungjärk lõppenud. Tuletan teile meelde, et järgmine erakorraline istungjärk algab ühe tunni pärast selle istungi lõppemisest, ehk me alustame tööd 10.07.